li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Ne. Žele li izvjestitelji odbora? Da. Gospodine Tomljanoviću. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođo ministrice, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula da drugi dodatni protokol unosi značajne izmjene i dopune Europske konvencije i osniva potpuno nove institute na području pružanja pravne pomoći u kaznenim stvarima između europskih zemalja. Donošenjem Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Republika Hrvatska velikim dijelom usklađena sa drugim dodatnim protokolom primjenu pojedinih instituta drugog dodatnog protokola sadržanih u člancima 17., 18. i 19. je oportuno ograničiti budući da se radi o relativno novim i u praksi nedovoljno korištenim pravnim institutima. Stoga će Republika Hrvatska izjaviti rezerve na članke 17., 18. i 19. drugog dodatnog protokola pri polaganju isprave o samoj ratifikaciji. U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali donošenje drugog dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima, nakon obrazloženja predstavnice predlagatelja da izjavi rezerve na članke 17., 18. i 19. drugog dodatnog protokola znači da se isti u Republici Hrvatskoj neće primjenjivati. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je jednoglasno sa 7 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju drugog dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima. Hvala lijepa. Prijavljenih nema.